Dobro jutro kolegice i kolege, mi bismo započeli sa današnjim radom

To je prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena.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

ovim zakonom se uređuje sigurnosna zaštita hrvatskih luka u koje pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi kao i sigurnosna zaštita brodova hrvatske državne pripadnosti. Glavni razlog donošenja ovog zakona je stvaranje uvjeta za izravnu primjenu Uredbe Europske zajednice broj 725/2004, te prenošenje u hrvatsko zakonodavstvo Direktive 2005/65 Europske zajednice. Naime, važećim zakonom koji je donesen prije pristupanje Hrvatske EU, Uredba 725/2004 je prenesena u tekst zakona, te je sada potrebno preoblikovati tekst zakona na način da se stvore uvjeti za izravnu primjenu Uredbe. Ujedno, vrši se dodatno usklađivanje sa Direktivom 2005/65 na primjer, uvođenjem osobe za vezu, koju imenuje ministar nadležan za pomorstvo i koji je glavni zadatak koordinacija komunikacije sa Europskom komisijom i ostalim državama članicama EU, vezano za pitanje sigurnosne zaštite. Osoba za vezu, također dostavlja Europskoj komisiji popis luka na koje se odnosi na ovaj zakon i izvješćuje o svim izmjenama i dopunama propisa. Ovaj zakon primjenjuje se na hrvatske luke u kojoj pristaju putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi i teretni brodovi od 500 bruto registarskih tona i veći u međunarodnoj plovidbi, na luke u koje pristaju putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi, zakon se primjenjuje samo ako se takvi brodovi udaljavaju više od 20 nautičkih milja od obale, kojoj osobe u opasnosti mogu sigurno pristupiti, ali to u Hrvatskoj nije slučaj. U skladu sa ovim zakonom, lučka uprava, odnosno ovlašteni ovlaštenik koncesije luke posebne namjene, odgovoran je za sigurno zaštitu luke, a to se prije svega odnosi na izradu procjene i plana sigurnosne zaštite luke, odnosno, lučkog operativnog područja i na primjeru mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite. Svaka luka, odnosno lučko operativno područje kao di luke, na koje se primjenjuje ovaj zakon, a takvih je u RH 33 luke i unutar njih 54 lučka operativna područja, mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke. Na temelju rezultata procjene izrađuje se plan sigurnosne zaštite luke kojim se utvrđuju detaljne mjere sigurnosne zaštite, nadzor njihove primjene, te poduzimanje korektivnih mjera kada je to potrebno. Obveze izrade procjene i planova sigurnosne zaštite luka, nije novost i takva obveza je postajala i po važećem zakonu iz 2009. godine, sa izmjenama iz 2012. Luke već imaju izrađene procjene i planovi i neće morati izrađivati nove do isteka važećih. Izradu procjenu i planova sigurnosnih zaštita luka i do sada su obavljale priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka, a ovim zakonom su razrađeni uvjeti, kojima priznate organizacije moraju udovoljavati. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo 3 priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka, a može se reći da bi okvirni broj od 3 do 4 priznatih organizacija zadovoljavao sve zahtjeve hrvatskih luka. Provjeru udovoljavaju li priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka u uvjetima u skladu s ovim zakonom obavlja povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za pomorstvo, a sastoji se od 3 predstavnika ministarstva i 2 predstavnika ministarstva, nadležnog za unutarnje poslove. Temeljem mišljenja povjerenstva, ministarstvo ovlašćuje priznatu organizaciju. Dio zakona koji se odnosi na sigurnosnu zaštitu brodova, kao i dio koji se odnosi na sigurnosnu zaštitu brodova hrvatske državne pripadnosti od piratskih napada i oružane pljačke nema bitnih sadržajnih izmjena osim pozivanja na izravnu primjedbu Uredbe. Ovaj zakon primjenjuje se na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi. Na putničke brodove u nacionalnoj plovidbi Na putničke brodove u nacionalnoj plovidbi primjenjuju se samo ako se takvi brodovi udaljavaju više od 20 nautičkih milja od obale kojoj osobe u opasnosti mogu sigurno pristupiti a takvih brodova mi nemamo. Slijedom navedeno, u ovom trenutku, imamo ukupno 43 hrvatska broda, na koje se primjenjuje ovaj zakon, odnosno mjere sigurnosne zaštite koje su njime propisane. Poslove statutarne certifikacije u svezi sigurnosne zaštite hrvatskih brodova, obavlja Hrvatski registar brodova, koji su ti poslovi provjereni Zakonom o hrvatskom registru brodova. Prekršajnim odredbama utvrđuju se povrede pojedinih odredba ovog zakona, kao pomorski prekršaju kojim u prvom stupnju odlučuju lučke kapetanije. Hvala.

znači ovo je direktiva isključivanje …/Govornik se ne razumije./… EU i usklađivanje sa zakonodavstvom o sigurnosti zaštite luka i naših brodova. Vidim ovdje, ima izmjena, znači da će trebati postati osoba za vezu. Možete mi kazati koliko su to troškovi? Tko plaća te troškove tih osoba koje su za vezu? Možete li kazati za da te 2, 3 tvrtke, kao što ste rekli, pravne osobe za sigurnost i zaštitu, na koji način se one biraju, kojim kriterijima za zaštitu luka i brodova? U Hrvatskoj ste naveli samo 2, 3 da postoje takve pravne osobe. Međutim, ovdje je puno bitnije naše luke, iskorištenost luka, a to je, pošto je vaše ministarstvo, Zakon o pomorskom dobru i lukama, znamo da imamo brojne probleme po pitanju koncesiju, nemamo određenu granicu pomorskog dobra koja koče razvoj lokalnih samouprava, potoka i priobalja, gdje čelnici tih samouprava ne mogu svoje projekte razvijati bez granica pomorskog dobra. Šta ste poduzeli po tom pitanju? To je puno bitnije od samoga prepisivanja Zakona Europske zajednice i usklađivanje sa direktivama koje u biti kako i sami kažete ne mijenjaju ništa osim što imamo još nekoliko zaposlenih za vezu jel inače usklađivanje zakona iz 2009. godine već postojećega. Vrlo bitno je pomorsko dobro, Zakon o koncesijama znate da u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo brojne luke i lokalne i županijska lučka uprava je na vlasti, da nije transparentno, nije jasno ali od toga lokalne samouprave nemaju nikakvu vezu. Vaša odgovornost je ogromna i vašega ministarstva za pomorsko dobro pa bi vas molio da ovdje javnosti kažete šta sa pomorskim dobrom

troškova vezano za osobe za troškova vezano za osobe za vezu nema jer će te osobe biti unutar ministarstva, prema tome neće se nikakvi dodatni za njih otvarati ni poslovi ni troškovi. A što se tiče pomorskog dobra, tu se radi na novom Zakonu o pomorskom dobru koji će regulirati sve ove stvari o kojima se pitalo.

pitalo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja vas molim da nastavimo dalje, pa onda želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na raspravu, prvi se u ime Kluba zastupnika HDZ-a javio uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržati će prijedlog podržati će prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, kojim se naše zakonodavstvo u dijelu pomorstva usklađuje sa direktivama EU-a i to iz 2004. i 2005. godine. Kada govorimo o tom usklađenju, sa zakonodavstvom EU-a, onda trebam reći da je prvi zakon kojim je definirana sigurnosna zaštita luka i brodova donesen 2004. godine, kasnije je taj zakon stavljen van snage jer je 2009. godine napravljen novi zakon, kao dio potpunog usklađenja sa pravnom stečevinom EU-a onda smo ga još naknadno u ovom Saboru mijenjali 2012. godine. Inače, potreba za sigurnosnoj zaštitom luka i brodova nastala je kao posljedica onih događanja 11. rujna 2001. godine u New Yorku i kada je odlučeno da se svi oblici prometala, pogotovo oni koji ili plove ili lete ili voze u međunarodnoj plovidbi ili međunarodnom zračnom prometu ili međunarodnom cestovnom prometu, moraju ispunjavati kudikamo veće sigurnosne uvjete nego što to ispunjavaju ta ista prometala koja plove u nacionalnoj ili voze ili lete u nacionalnoj plovidbi. U tom smislu je dakle tada 2004. godine izrađena zakonodavna podloga temeljem koje se već tada krenulo u posebne mjere koje se odnose na sigurnost hrvatskih luka i hrvatskih brodova, kao i svih međunarodnih luka diljem svijeta i brodova koji plove u međunarodnoj plovidbi a veći su od 5 bruto tona. Na tom tragu su od 2004. pa do 2009. kada je donesen novi zakon, u brojim hrvatskim lukama od međunarodnog značaja izrađene procjene sigurnosne zaštite i planovi sigurnosne zaštite i to su radile kao što i u ovom zakonu piše ovlaštene organizacije, priznate organizacije koje su zato certificirani od strane ministarstva kao što je i maloprije državni tajnik i rekao. U Hrvatskoj je certificirano 33 luke su napravile vlastite planove, odnosno procjene sigurnosne zaštite i planove sigurnosne zaštite. A isto tako to je napravljeno i za brodove hrvatskih brodara koji plove u međunarodnoj plovidbi, koji viju hrvatsku zastavu. Čini mi se da je u ovom trenutku 43 broda koji su na taj način certificirana. Ovom izmjenom zakona dodatno se vrši usklađivanje sa tim istim direktivama koje nismo bili do kraja usuglasili prije ulaska u EU. U tom smislu jedna od najvažnijih promjena ovog zakona odnosi se na ovlaštenu osobu koja je zadužena za ove poslove i koja onda surađuje sa tijelima EU i koja je u svakoj luci točno određena i odgovorna za provedbu ovoga zakona. Svakako da ovaj zakon donosi za sve one luke koje su certificirane jasno doprinosi njihovoj konkurentnosti s jedne strane, ali s druge strane brodovi koji plove u međunarodnoj plovidbi, a ne bi proveli odredbe ovog zakona, ne bi napravili vlastite planove sigurnosne zaštite, ne bi mogli uplovljavati u one luke koje su to napravili i koje su prema ovoj uredbi, ovoj direktivi dužne napraviti. Prema tome, ovo je nešto što mi moramo donijeti sa jedne strane, ali s druge strane ovime jasno omogućavamo da se uplovljava u naše luke, a s druge strane omogućavamo da naši brodovi uplovljavaju u druge luke koje su također dužne provoditi ovaj zakon, odnosno odgovarajuću uredbu. I to je što se tiče nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice apsolutno prihvatljivo i Prema tome, Vlada je predlaganjem ovoga zakona provela svoju obvezu da u dijelu pomorstva, u dijelu sigurnosti plovidbe predloži Hrvatskome zakonu ovaj zakon. S obzirom da su tu predstavnici Ministarstva pomorstva, da je tu državni tajnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, da smo već malo prije kroz stanku čuli i nekoliko riječi od kolege Bulja koje se odnose na pomorsko dobro. Ja bih samo rekao nekoliko riječi na tu temu, jer je opet na određeni način povezano ako široko tumačimo i ovaj zakon, jer se radi o sigurnosnoj zaštiti luka i to ne samo luka otvorenih za javni promet, ne samo luka kojima upravlja Lučka uprava nego luka kojima upravlja i ovlašteni koncesionar a koje su luke otvorene za javni promet i međunarodnog značaja. Ja bih u tom kontekstu i zamolio ministarstvo da čim prije i Vladu, da čim prije u Sabor uputi u prvo čitanje Zakon o pomorskom dobru. Mi smo Zakon o pomorskom dobru već u nekoliko, u nekoliko navrata spominjali. Proveli smo u ovome Domu i raspravu o Prijedlogu zakona kojega je radio tada Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice kao oporbeni klub 2014. godine. I držim da je s obzirom na brojne nove okolnosti koje se događaju na pomorskom dobru u odnosu na izvorni zakon koji je donesen 2003. godine, a kasnije u nekoliko navrata mijenjan, da su se sazreli svi uvjeti da se riješi pitanje koncesioniranja pomorskog dobra i inače Zakona o pomorskom dobru. Zašto? Zbog toga što ocjenjujemo da je danas u Hrvatskoj potrebno vršiti daljnju decentralizaciju kako funkcionalnu, tako i financijsku. Ne samo zakonske regulative koja se odnosi na Zakon o, na pomorsko dobro nego i inače je namjera, plan ove Vlade da se krene u dodatnu decentralizaciju kako kažem i funkcionalnu i fiskalnu. razumije./… u tom kontekstu one obveze i krovni Zakon o koncesijama, kad govorim o koncesijama u odnosu na koncesioniranje pomorskog dobra, a ako govorimo o Zakonu o koncesijama onda treba reći da je on, da je rasprava sa zainteresiranom javnošću još prošle godine u veljači i ožujku provedena. Dakle, prošle godine. Da je cjelokupna zainteresirana javnost kroz tu proceduru koja je zakonom predviđena mogla dati primjedbe i brojne su primjedbe kroz tu raspravu u tom zakonu uvažene. Da je onda došlo do krize, parlamentarne krize, da su bili novi izbori. Nakon novih izbora Vlada je ponovno krenula sa Zakonom o koncesijama kroz prvo čitanje. To smo prvo čitanje imali u veljači ove godine. U izradi tog zakona pored Ministarstva financija koje je resorno ministarstvo za izradu financija na razini Vlade, njenih stručnih tijela, koordinacija, Užeg kabineta u tome su sudjelovali i ministri koji dolaze iz kvote MOST-a u tom trenutku. Prema tome i oni su se suglasili s tim zakonom. Taj zakon je raspravljen u prvom čitanju. Sve primjedbe i sugestije u tom prvom čitanju su, Vlada ih je razmotrila i poslala ih je u Sabor kroz konačni prijedlog zakona. Na taj konačni prijedlog zakona date su određeni amandmani i od strane Odbora za financije i proračun Hrvatskoga sabora i od strane zastupnika. Čuli smo i zainteresiranu javnost i još jednom kroz očitovanja o samome zakonu. Danas Danas je prema planu glasovanja biti će glasovanje o tome i odrađivanje naspram prijedloga zastupnika iz kluba MOST-a da se o tome ide u treće čitanje. Prema tome, što se tiče tog postupka, te procedure zakon je mogu reći više nego što je uobičajeno prošao demokratsku proceduru, demokratsku raspravu, pa eto danas će se vjerojatno Vlada očitovati u prvom redu na zaključak MOST-a a s druge strane i na amandmane iznesene u samoj Ali da zaključim. Vratim se na ono što je bitno za ovaj zakon. Prije svega, bilo bi dobro upravo zbog uređenja luka da donesemo Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama to je jedna stvar. Druga stvar, zbog koncesioniranja plaža, luka da donesemo taj isti zakon. A treća stvar, ovaj zakon što je najvažnije i o čemu ja želim i govoriti i o čemu sam i u ime kluba govorio to je da se ovaj zakon je nužan, potreban, on značajno povećava sigurnost kako u lukama, tako i sigurnost brodova pogotovo u onom dijelu od mogućih napada gusara i pirata na naše brodove ovaj zakon omogućava da se na te brodove ukrcavaju osobe sa naoružanjem kako bi u tim tjesnacima i prostorima, područjima, morskim područjima u svijetu i na otvorenom moru gdje do takvih napada dolazi da se naši brodovi hrvatskih brodovlasnika, hrvatskih brodara, mogu dodatno osigurati i čuvati kako bi onda bili još dodatno konkurentni na svjetskom tržištu, a upravo na tim prostorima brodovi naših brodara, a svjesni smo da su i oni bili jednom žrtve tih istih napada. Prema tome, ovaj zakon je potrebno donijeti, kako bi pomogli našim lukama, našom lučkom sustavu, ali i našim brodarima. Hvala. Hvala. Evo vaše izlaganje je izazvalo nekoliko replika. Prva je uvažene zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić, dakle, vi ste u svom izlaganju vezano uz temu ovog zakona, spomenuli nešto što je izuzetno važno, a to je Zakon o pomorskom dobru. Zaista, prvo i osnovno, mi imamo zakon iz 2003. i vi jednako dobro kao i ja znamo da je Zakon o pomorskom dobru, 2 puta, prošao skoro cijelu proceduru, što javne rasprave, što svega ostaloga, no međutim nije došao u ovaj Sabor. I sigurna sam da je uloga svih nas, štiti javni interes. Nema većeg javnog interesa, nego što su interesi na pomorskom dobru, korištenje pomorskog dobra, Hrvatska kao pomorska zemlja, zaista ima tu obvezu i ono što ja mogu kroz ovu repliku zapravo vama iskoristiti i reći važnost i značaj takvog jednog zakona. Kada se takav zakon donese, kada definiramo niz stvari, koji imamo problem, mislim da će neke stvari se otvoriti i vidjeti o čemu govorimo. Govorimo o velikoj bespravnoj gradnji koja se desila na pomorskom dobru, i danas se to koristi tu, da se to iskoncesionira. Sigurna sam da u našem proračunu bi bilo znatno više sredstava nego što imamo sada. Pogledajte samo naše otoke. Mi smo na otocima dopustili i omogućili kroz legalizaciju zgrada da se zgrade legaliziraju. Ono što u smislu turizmu na otocima, te zgrade se koriste i u turističke svrhe. Ispred njih su molovi. Molovi koji su za 10 vezova, za 12 vezova, svi oni su van sustava. Niti oni ništa ne plaćaju za to korištenje, nije iskoncesionirano. Ono što je koristim jednako tako priliku, vi ste u raspravi govorili o tom zakonu, pa ja koristim priliku, ono što je hitno i što bi zaista resorno ministarstvo trebalo,

rekao sam u svom izlaganju potreba držanju Zakona o pomorskom dobru, prvenstveno potaknut stankom zastupnika Mosta. Pa onda sam iskoristio priliku, s obzirom da je to negdje se dodiruje ovaj zakon sa Zakonom dobru i morskim lukama, da je nužno, čim prije donijet u Sabor taj zakon. Taj zakon, novi Zakon o pomorskom dobru, koji je još uvijek na snazi od 2003. uz 6 ili 7 izmjena zakon ili dopuna koje su međuvremenu u tih 14 godina donesene. u onim Vladama do 2011. godine, pisalo 3 prijedloga zakona, koji nisu dolazili do Sabora, Vlada u kojoj ste vi bili, je također pripremala zakon koji nije raspravljen u Sabor. Mi smo u klubu kao oporba, Klub HDZ-a napisao zakon kojega smo raspravili, koji je znatno išao ka centralizaciji, decentralizaciju upravljanja pomorskog dobrom, na način da smo spuštali razinu odlučivanja koncesijoniranja, sa država na županiju, županiju na gradove i općine. I pri tome treba voditi računa da sve jedinice lokalne samouprave niti su kapacitirane da mogu kvalitetno provoditi koncesioniranje, značajnih projekata na pomorskom dobru. Neću reći što se tiče plaža i manjih koncesija u financijskom smislu, ali onih pravih i velikih projekata na pomorskom dobru, da to treba biti prilično obučen i pripreman za takvu proceduru provoditi, s obzirom da je koncesioniranje iznimno zahtjevan posao i postupak. Što se tiče nelegalne gradnje, vi znate da mi zakonom koji je donesen 2011. onda kasnije kada ste ga vi mijenjali, 2011. nismo omogućili legalizaciju, opću legalizaciju na pomorskom dobru, ali smo omogućili jedinicama lokalne samouprave da i ovakvim malim mostićem, kojima ste vi rekli, koji su na obali, da ih mogu legalizirati, ali je prije toga potrebno mijenjati prostorne planove, urbanističke planove uređenja, kako bi se pojedini objekti sačuvati, a oni koji ne mogu da se onda ruše.

da je javnost onako Zlatnoga rata i događanja oko Zlatnoga rata, a svi smo svjedoci toga, mi cijela javnost, pogotovo ljudi iz priobalja i otoka, koja je bila zainteresirana, vidljivo je da se pomorskim dobrom nije upravljalo. Zlatni rat je samo vrh sante leda, jer je činjenica da je način davanja koncesija loš. Činjenica je da je prošla 2, tj.1 čitanje, koje je bilo prvo čitanje, ali poslije toga se događa Zlatni rat i vidljivo je šta se događa. Mi imamo ovaj članak, koji je problematičan, to je znači davanje koncesija na način kako je davano. Dovoljno je imati tvrtku, otvoriti je bez kune, samo navesti nekakva ulaganja, dobro bi bilo provjeriti kolika su u natječaju ta ulaganja tvrtke koje su dobile upravljanje koncesija, to ne znamo ništa, jednostavno davano je kako kome se želi, kako se hoće, ali to se može vidjeti od Dubrovnika, vi to dobro znate, kao što sam rekao, gore do Zrča. Zlatni rat je samo vrh sante leda. Vrlo bitno je da pomorsko dobro, lokalne samouprave, ne mogu utjecati ni na ništa, ni na razvoj, ni na svoje projekte, ni planove, ni kandidiranje za europske fondove, ni fondove ministarstvima, zbog toga što nemaju granicu pomorskoga dobra. Dok je normalno da se u Makarskoj botanizira 3 km, dok se ušće rječice Žrnovnice botanizira, ne uređuje pod krinkom uređenja. Čak se ne poštivaju ni prostorni planovi, gdje se te djelatnosti i ti poslovi u lokalnim samoupravama. To je problem županije, lokalne samouprave ne mogu ostvariti svoje projekte i planove, lokalni čelnici zajedno sa ministrom ništa …/Govornik se ne razumije./… i moramo ovaj zakon dati u treće čitanje zbog tih ljudi da se uključe. Nebitno je sada je li prvo čitanje bilo, drugo čitanje, nego je bitno, ako smo mogli o Zakon o oružjima ne bi bilo po prvi put treće čitanje, da se uključi da se u jednoj kratkoj javnoj raspravi još više ljude uključi jer su ljudi razočarani sa tih područja, vi to vrlo dobro znate. Hvala Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, malo je dvije minute za sve ono što bi vam htio odgovoriti na ovo vaše pitanje. Dakle prva stvar, ako govorite o problemu ili aferi, kako god hoćemo nazvati Zlatni rat Bol na Braču, dakle on je nastao zbog toga što je takvo koncesioniranje koje je kao što to dobro znate Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture utvrdilo da nije bilo u skladu sa zakonom niti sa uredbom o koncesioniranju pomorskog dobra, nastali na temelju Zakona o pomorskom dobru. I čitava ta procedura nezakonita koju je ministarstvo rušilo provodila na temelju Zakona o pomorskom dobru, ne na temelju Zakona o koncesijama. Da je bio ne znam kako dobar, po čijem ukusu Zakon o koncesijama opet mi bi bili, mi županija, koncesionirala Zlatni rat prema Zakonu o pomorskom dobru. Dakle prioritetno da se ne bi ponovilo, ne ponovilo nego da bi se izišlo u susret građanima Bola, Brača, moje Korčule, bilo kog dijela primorske obalne Hrvatske, da bi oni neposredno preko svojih općinskih gradskih vijeća, a ne preko županijske skupštine, iako je i županijska skupština predstavničko tijelo Boljana, Bračana i mojih Korčulana Dubrovačko-neretvanska županija i njena skupština. Ali ako ćemo ići niže na daljnju decentralizaciju da bimo mogli omogućiti mojim Korčulanima da da više participiraju u koncesioniranju bilo koje plaće na otoku Korčuli nužno je mijenjati Zakon o pomorskom dobru. Dakle on je zakon lex specialis ovaj Zakon o koncesijama kojega vi govorite, da je ne znam kako dobar, da je ne znam po čijem ukusu pa i svih ovih građana koji su se uključili u njegovu izmjenu i treće čitanje opet bi ako ne mijenjamo Zakon o pomorskom dobru koncesionirali pomorsko dobro na onome zakonu za kojega ja mislim da ga treba mijenjati, to sam rekao tri puta, a to je Zakon o pomorskom dobru. I to molim ministarstvo da to čim prije dođe u Sabor s tim. Hvala. Ja sam dopustio i većinu onoga što je rekao kolega Bulj i većinu što ste vi rekli, ali ja vas lijepo molim držimo se teme. Tema je sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka, ne Zakon o koncesijama, ne Bol itd. dobro? Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Uvaženi gospodine dopredsjedniče. Bez obzira što ste nas upozorili ja isto moram malo skrenuti s teme jer teme su jako srodne. Znači radi se o lukama, radi se o brodovima. Luke su također u koncesiji. A ovdje bi ja postavio kolegi Bačiću jedno pitanje kolega Bulj je malo prije istakao kao najveći problem koncesioniranja, to što se može sa tvrtkom koja je tek osnovana bez zaposlenika tražiti koncesiju. Koliko ja znam onome tko daje koncesije bitan je isključivo ekonomski interes. To će sutra biti jedinica lokalne samouprave, danas je to jedinica regionalne samouprave odnosno biznis plan koji se mora ispoštovati i tu priča staje. Znači ne postoji drugi interes nego ekonomski interes onoga tko daje, da lokalna zajednica dobija novac odnosno da dobija novac regionalna samouprava. Kako će neki mladi bolski ili ne znam korčulanski ili šibenski poduzetnik start up poduzetnik koji tek osniva firmu moći dobiti koncesiju? Kako će on moći uopće početi raditi i funkcionirati ako mu nije omogućeno da sa tvrtkom koju je tek osnovao dobije koncesiju? Ovo je jedna praksa koja je meni malo moram priznati čudnovata. Kod javne nabave također odnosno kod svih mogućih nabava također imamo situaciju da tražimo reference. Trebaš obaviti sto poslova koji imaju određenu vrijednost. Na koncu, mlade firme, nove firme start up firme one jednostavno ne mogu doć u priliku ući u taj jedan zatvoreni krug poslova. Mislim da se ovdje radi ipak na koncu o jednom populizmu, o jednoj temi koja se na krivi način prezentira javnosti. I reći ću i ovo, ima jako mnogo komunalnih firmi, malih lokalnih samouprava koji su koncesionari i koji taj posao rade jako loše jer se radi isključivo o političkom uhljebljivanju ljudi gdje bi privatnik odrađivao posao sa tri put manje ljudi i tri puta bolje. Znači ovdje je istina negdje između. Treba slušati lokalnu samoupravu, lokalnu zajednicu, ali smatram da se treba pružiti prilika i novim mladim poduzetnicima jer oni jednostavno nemaju priliku ući u posao. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Zekanović. To sam već malo prije rekao, dakle pomorsko dobro pa onda i plaže se koncesiniraju temeljem uredbe Vladine koja je propisala pet temeljnih kriterija i po meni su ti kriteriji jako dobro posloženi, a to je dakle prije svega da to mora biti u skladu sa prostornim planovima, urbanističkim planovima uređenja, da da više bodova i prednost ima onaj koji ima veće ulaganje, koji ponudi veći dio fiksnog plaćanja naknade i varijabilni dio, da se radi o broju zaposlenih i da se radi o zaštiti okoliša. ispuni najbolje kriterije od ovih pet kriterija taj dobija na korištenje pomorsko dobro. Međutim ono što se ovdje temeljno predbacuje ne definiranje kriterija o kojima ste vi govorili nego se ovdje temeljna primjedba jest ta da prilikom koncesioniranja tako važnih prostora za pojedine jedinice lokalne samouprave pa i na otocima, a i na obali, da ne sudjeluje u dovoljnoj mjeri lokalna samouprava već da u njeno ime taj posao radi područna odnosno regionalna samouprave i da to nije dobro jer da oni koji su time najviše povezani ne odlučuju u dovoljnoj mjeri. Da bimo to izbjegnuli potrebno je mijenjati Zakon o pomorskom dobru koji će propisati što koncesionara država, što županija, što grad, što općina, koje prostore, na koliko vrijeme i koje su ovlasti jedinica lokalne samouprave u koncesioniranju pomorskog dobra. I to je prijepor koji se ovih dana događa u Hrvatskoj, a nastao je na temelju činjenice da Sabor raspravlja o Zakonu o koncesijama pa je taj zakon bio zgodan da se može u javnosti izići sa ovim primjerom ako ima građani, koji građani Sljedeći će u Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo ja iako nisam vaša opcija ali ću vas kao potpredsjednika poslušati i neću komentirati ništa niti raspravljati na temu koncesija koje stvarno nisu bile predmet ove rasprave ali vidim isto tako da sve ovo o čemu smo raspravljali, o čemu je tajnik iz ministarstva govorio nije potaklo nekakve replike na istu temu pa neću ni davati nekakva svoja viđenja, odnosno prenositi ono što je usklađivanje sa pravosuđem, odnosno zakonodavstvom i pravnom stečevinom EU. Reći ću samo da će klub SDP-a ovaj zakon podržati. Hvala. Hvala lijepo posebno na kratkoći. Ali svejedno je ona izazvala repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Kolega Babić, slažem se da sigurnost luka koje je samo usklađivanje sa propisima EU sigurnost i zaštiti, da imamo neke izmjene o sigurnosti gdje imamo jednu osobu koja je u bit veza ili neke osobe koje su veza sa Europskom komisijom u slučaju ugroze sigurnosti. Znači ovaj zakon u biti samo se, iz 2009. samo se sa direktivama i usklađivanjima sa zakonom koji su u biti u EU već otprije. Što se tiče samoga pomorskoga dobra morate znati da je pomorsko dobro i luke, da nemamo granicu pomorskog dobra, da imamo loše gospodarenje lukama, da imamo lučke uprave, da imamo lučke uprave poglavito županijske gdje je to bankomat. To znači lokalna uprava ništa, znači sve je to povezano. A ovaj zakon što se tiče sigurnosti samo je usklađivanje da direktivama i propisima već postojećim u EU. I vrlo je povezana ova priča koncesije i zbog toga me i je ponukalo malo prije ona stanka da se izađe u susret ovome lošemu Zakonu o koncesijama, da se ide u treće čitanje kao što je traženo i kao što su brojni građani,

i stvari, dobru praksu u Hrvatskom saboru da i oporba može pisati zakonske prijedloge ako vidimo da vladajući to ne provode dobro kako treba. I možemo skupiti glave pa napraviti neki zakonski prijedlog (HDZ)** Hvala lijepo. Sada prelazim na pojedinačnu raspravu i prvi se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj.

tj. usklađivanje Zakona o sigurnosti u lukama i našim brodovima. To je usklađivanje u biti sa europskim direktivama i već postojećim zakonima. Ovaj zakon je već donesen 2009., tu su neke preinake. Postavio sam ovo i pitanje malo prije na repliku državnome tajniku Mihotiću da troškovi koliko će biti povećani i tko će plaćati troškove svih ovih izmjena i po pitanju veze, znači osoba koja će biti veza između ovih svih. Međutim, bio sam i upozorio ono što je vrlo bitno jer luke se nalaze na pomorskom dobru. Znači imamo nadležnu državu gdje luke imamo županijske luke, imamo manje lučice i luke na pomorskome dobru koje su znači lokalna samouprava upravlja ali je činjenica da da je to pomorsko dobro bogatstvo, činjenica da je to pomorsko dobro ono što treba poslužiti lokalnoj upravi i kroz sigurnost luka ali naravno i kroz implementaciju novog zakona tj. novog Zakona o pomorskom dobru jer je činjenica da imamo probleme i upravljanje lukama, da su ljudi sa otoka i priobalja sa tih područja nisu zadovoljni i čelnici lokalnih samouprava i narod a poglavito pomorsko dobro je u vašem resoru. I to je vrlo bitan segment jer znamo da imamo veliki potencijal na Jadranu i turistički i kapacitete. I žalosno je što mi danas u brojnim lokalnim samoupravama nemamo granicu pomorskoga dobra gdje bi ljudi i brojne lokalne samouprave sa tih područja i tih gradova htjeli imati i luke i druge projekte u interesu svoje zajednice. Ja mogu i nabrojiti određene gradove u kojima sam osobno bio, kontaktirao sa ljudima, čelnicima, koče razvoj tih sredina kako i turistički, tako i u drugim granama tih naših lokalnih samouprava. činjenica je da pomorsko dobro i luke moraju biti u interesu javnome a nikako skupina koje su na čelu županija a to je najbolji i najočitiji primjer je Splitsko-dalmatinska županija gdje je vidljivo da ogroman prostor naše pomorsko dobro gdje spadaju i luke da se koristi a u biti da nam cure novac po nekakvim izračunima na pomorskom dobru negdje oko 2 milijarde kuna. Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji godišnje ode u vjetar dok nam mladi s tih područja odlaze. Još jednom apel, da vi kao nadležno ministarstvo kao što ste reagirali, nakon što su građani reagirali, ja tada kao saborski zastupnik pa ste naknadno i vi donijeli odluku o poništenju koncesije u Zlatnom Ratu da čim prije izmjenom Zakona o pomorskom dobru se ne razumije./… granica pomorskoga dobra, da služi pomorsko dobro u javnom interesu tih područja a nikako u interesu pojedinaca koji rade šta žele, betoniziraju, koriste kako hoće pomorsko dobro pa i luke između ostaloga. Hvala lijepa. Gubi pravo na raspravu. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje, nema ga, gubi pravo na raspravu. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.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

Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Mire Bulja.

pa onda želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na raspravu, prvi se u ime Kluba zastupnika HDZ-a javio uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić,

prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite

Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite

prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite

prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak:

Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak kako su ga predložila saborskog radna tijela.

Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak kako

Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak

brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak kako su ga predložila saborskog radna tijela. prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak kako su ga predložila saborskog radna tijela.

Sada imamo 2 zakona, koje smo danas raspravili. To je prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite se

prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje P.Z.E. br. 143. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite Utvrđujem da jednoglasno, sa 96 glasova za, donijeti zaključak kako su ga predložila saborskog radna tijela.